nastavljamo sa sjednicom. Sada ćemo kao što je dogovoreno objediniti nekoliko sljedećih točaka dnevnog reda: - Prijedlog odluke o prelasku granice RH Oružanih Oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga RH angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sustava snaga za brzi odgovor NATO-a, Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operacijama potpore miru UN-a od 1.listopada 2014. do 31.kolovoza 2015. godine, Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operacijama potpore miru UN-a, - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u Misiji potpore miru "Resolute support" u Afganistanu, Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga u operacijama potpore miru KFOR na Kosovu, Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH koji su upućeni na rad u NATO zapovjednu strukturu, NATO strukturu snaga i druga nacionalna (multinacionalna) zapovjedništva u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a. Predlagateljica svih ovih odluka, izvješća je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odluke Poslovnika za drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Njihova ste izvješća primili na sjednici. A sada ću zamoliti zamjenicu ministra obrane gospođu Višnju Tafru da obrazloži odluke i izvješća. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. set odluka koje je Ministarstvo obrane pripremilo, a prvenstveno se odnose na sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u mirovnim misijama i operacijama u inozemstvu i jednako tako bili smo obvezni podnijeti i dva izvješća o njihovom sudjelovanju kroz vremenska razdoblja. Pa ću ja krenuti od prve točke dnevnog reda koja je kao što je potpredsjednica Sabora rekla znači riječ je o Prijedlogu odluke o prelasku granice RH Oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga RH angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sustava snaga za brzi odgovor NATO-a. Pojednostavljeno rečeno zbog značajnog pogoršanja sigurnosnog okruženja na granicama NATO-a šefovi država i vlada NATO članica na summitu u Wales 2014.godine usvojili su Odluku o uspostavi združenih snaga visoke spremnosti kao djela NATO snaga za brzi odgovor. Tijekom NATO summita u Wales u rujnu 2014.saveznici su odobrili akcijski plan za spremnost saveza kako bi osigurali njegov pravodoban i odlučan odgovor na nove sigurnosne izazove. Plan donosi sveobuhvatan paket mjera za pružanje odgovora na promjene u europskom sigurnosnom okružju izazvane prvenstveno na početku krizom u Ukrajini, nakon toga postupcima Ruske Federacije i događajima na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi. Plan predstavlja najveće pojačanje angažmana u okviru kolektivne obrane od kraja hladnog rata, analizom podataka o mirnodopskim procedurama u članica uspostavljen, ustanovljeno je da mirnodopske procedure određenih država članica uključujući i RH traju traju dugo, te mogu predstavljati smetnju u pravodobnom reagiranju saveza na iznenadne prijetnje. Budući da se radi o snagama visoke spremnosti potrebno je unaprijed donijeti odluku o odobravanju prelaska granice RH kako bi se omogućilo pravodobno donošenje odluka i naredbi i osiguralo raspoređivanje snaga. Isto tako potrebno je unaprijed donijeti odluku za prelazak na granice dijela Oružanih snaga RH koji će ući u sastav i koje su deklarirane u sastav snaga brzog odgovora radi njegovog brzog angažiranja od strane nadležnih tijela i zapovjedništava NATO-a. Stoga predlažemo da se donese odluka o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica članica NATO-a i Oružanih snaga RH angažiranih u okviru združenih snaga visoke spremnosti i sastava snaga za te omogući brza reakcija RH u situacijama eventualne, iznenadne prijetnje po savez. Ovim bi se RH uskladila svoje postupke sa zahtjevima koju pred nju predstavljaju dogovoreni saveznički cilj postizanja sposobnosti, adekvatnih za odgovor na nove sigurnosne izazove. izazove. Predsjednica Republike na prijedlog ove odluke dala je suglasnost. Što se druge točke dnevnog reda tiče, riječ o Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operacijama potpore miru UN-a od potpore miru UN-a od 1.listopada 2014. do 31.kolovoza 2015. godine na temelju Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda iz 2013. koju je usvojio ovaj Visoki dom. Od listopada 2014. do kolovoza 2015. pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovali su u ukupno 3 operacije potpore miru Ujedinjenih naroda i to na području Bliskog istoka, Afrike i Azije. Pripadnici Oružanih snaga bili su raspoređeni u operacijama u Libanonu, Indiji, Paksitanu i zapadnoj Sahari. Iako navedena odluka Hrvatskog sabora iz 2013. godine je predviđala mogućnost sudjelovanja do 32 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 6 operacija potpore miru Ujedinjenih naroda, naši pripadnici sudjelovali su u tri operacije potpore miru Ujedinjenih naroda sa ukupno 16 pripadnika Oružanih snaga. Odlukom Hrvatskog sabora bila je predviđena mogućnost upućivanja pripadnika i u ove dodatne operacije, to znači u Južnom Sudanu, Liberiji i na Cipru na kojima više nismo sudjelovali. I pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske tijekom izvještajnog razdoblja nisu u njima sudjelovali. Zaključno sa 31. kolovozom 2015. u te tri operacije potpore miru sudjelovalo je 16 pripadnika Oružanih snaga i to u Libanonu, Indiji, Pakistanu i Zapadnoj Sahari. Na današnji dan za vau informaciju sudjeluje ih 19 i to u Indiju i Pakistanu 11, Zapadnoj Sahari 1 i 1 pripadnik se nalazi u Libanonu. U operaciji potpore miru ujedinjenih naroda pripadnici Oružanih snaga upućeni su u svojstvu vojnih promatrača, časnika za zdravstvo, te časnika za vezu. Sigurnosna situacija u tim područjima bila je nepromijenjena u odnosu na prethodna razdoblja izvještajna, razina prijetnji prosuđuje se kao srednja odnosno, vode se kao operacije srednje rizičnosti, financijska sredstva za sudjelovanje u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda bila su osigurana u financijskim planovima Ministarstva obrane za 2014. a ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 684 tisuće i 912 kuna. Financijska sredstva za operacijama Ujedinjenih naroda u 2015. godini osigurana su također u financijskom planu Ministarstva obrane za 2015. u iznosu od 2 milijuna

visoki ugled Oružanih snaga te su dostojno predstavljali Oružane snage i Republiku Hrvatsku. Treći prijedlog je Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda za 2016. godinu. Ovom odlukom određuje se da se operacije potpore miru ujedinjenih naroda u kojima će pripadnici Oružanih snaga sudjelovati te maksimalan broj pozicija koji će moći zauzimati u svakoj pojedinoj operaciji. Pripadnici Oružanih snaga u 2016. upućuju se uz mogućnost rotacije u sljedeće operacije potpore miru Ujedinjenih naroda u Libanon do 5 pripadnika, u Zapadnu Saharu do 8 pripadnika, u Indiju i Pakistan do 10 pripadnika. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. ožujka 2017. godine izvijesti ovaj Visoki dom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru. Financijska sredstva za provedbu ove odluke biti će osigurana u državnom proračunu za 2016. godinu na razdjelu Ministarstva obrane u skladu sa predviđenim projekcijama financijskog plana Ministarstva obrane u 2016. godini što bi prema projekciji iznosilo oko 2 milijuna i 620 tisuća I predsjednica Republike je također na prijedlog ove odluke dala suglasnost. 4. točka dnevnog reda je Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u Misiji potpore miru, mi su nazivamo "resolute support" u Afganistanu, neki ju vole nazvati odlučujuća potpora. Nastavkom sudjelovanja u ovoj misiji Republika Hrvatska daje svoj doprinos u očuvanju dosadašnjih postignuća Operacija ISAF na području stabilizacije i izgradnje sigurnosti u Afganistanu s ciljem omogućavanja daljnjeg prijenosa odgovornosti za sigurnost Afganistana na afganistanske sigurnosne hrvatski kontigent svoje aktivnosti težišno usmjerava na obuku i razvoj sposobnosti afganistanskih snaga sigurnosti. Riječ je prvenstveno o vojsci, policiji, specijalnim snagama značajno podupirući razvoj samoodrživosti afganistanskih snaga sigurnosti i njihovo osposobljavanje za samostalnu provedbu zadaća. Republika Hrvatska će u okviru ove misije nastaviti svoj angažman u savjetničkim timovima snagama za zaštitu savjetničkih timova i savezničkih instalacija te na zapovjedno stožernim dužnostima. Republika Hrvatska također će temeljem ostvarenog napretka razvoja situacije na terenu, savezničkim planovima te usporedno sa jačanjem sposobnosti afganistanskih sigurnosnih snaga razmatrati i mogućnost daljnjeg ukupnog brojčanog smanjenja naših pripadnika. Temeljem provedene analize a u cilju nastavka doprinosa savezničkih naporima u Afganistanu predlaže se donošenje ove odluke kojom bi se odobrilo sudjelovanje do 110 pripadnika Oružanih snaga u Misiji potpore miru "resoulute i to za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. A od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. sad ne razumije./…. Znači kao što primjećujete znači za iduću godinu predvidjeli smo smanjenje i to smanjenje eventualno će možda biti i veće, sve će ovisiti o situaciji na terenu i o pravodobnom dogovoru sa našim saveznicima s kojima se nalazimo u toj misiji a ovdje je prvenstveno riječ o Saveznoj Republici Njemačkoj. Upućivanje pripadnika Oružanih snaga u ovoj misiji osigurava se kontinuitet vidljivosti i angažmana u okviru napora NATO-a u Afganistanu u skladu sa zaključcima i iskazanom namjerom sa NATO Summita u Walesu da se izravno doprinosi daljnjoj implementaciji našeg udjela u izgradnji stabilnosti u Afganistanu. Sredstva će također biti osigurana na poziciji i razdjelu Ministarstva obrane u skladu s predviđenim projekcijama Financijskog plana plana Ministarstva obrane i one su za ukupnu 2016. godinu predviđene u iznosu od 72 milijuna kuna i predsjednica Republike Hrvatske također je na prijedlog ove odluke dala suglasnost. Što se pete točke dnevnog reda tiče, riječ je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR-a na Kosovu. Ovdje nema nikakvih promjena, znači Republika Hrvatska i dalje snažno podupire napore NATO-a čiji je cilj održavanje sigurnosti na Kosovu. U području operacije nalazi se 19. Hrvatski kontingent koji se sastoji od 22 pripadnika Oružanih snaga. Prema operativnom planu operacije, zadaće, glavnine snaga je zračni transport ljudi i opreme te logistička potpora. u sklopu posebnog tima zadaća hrvatskog predstavnika je savjetovanje, izrada i dokumenata iz područja obuke. Daljnji razvoj i uloga KFOR-a u Republici Kosovo bit će praćena prilagodbom zadaća zahtjevima operacije, imajući i dalje na umu da je cilj operacije NATO-a u Republici Kosovo održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u kojem će biti moguće pronaći održiva politička rješenja za aktualna pitanja. KFOR jednako tako podupire i razvoj profesionalnih, demokratskih, multietničkih, sigurnosnih struktura u Republici Kosovo i sukladno tome Hrvatska je svoju je svoju predanost regionalnoj stabilnosti i ispunjenju zadaća operacije iskazala upućivanjem časnika na višu savjetničku poziciju u NATO timu za vezu i savjetovanje kosovskih snaga sigurnosti. U tom kontekstu kako bi se nastavio dosadašnji angažman i ostvarila mogućnost proširenja doprinosa samoj operaciji, predlaže se donošenje odluke kojom bi se odobrilo upućivanje do 30 pripadnika Oružanih snaga u operaciju potpore mira KFOR-u 2016. te dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne protuzračne obrane. Predsjednica Republike je na prijedlog ove odluke dala suglasnost i projekcija financijska za 2016. godinu iznosi oko 23 milijuna kuna. 6, kad govorimo o Izvješću o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su upućeni na rad u NATO zapovjednu strukturu, NATO strukturu snaga i druga nacionalna, multinacionalna zapovjedništva u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu pod vodstvom NATO-a. Ulaskom u punopravno članstvo organizacija Sjevernoatlantskog ugovora Republika Hrvatska prihvatila je obvezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a, a ponajprije u njihovim zapovjedništvima i stožerima. Vojnu strukturu NATO-a čini NATO zapovjedna struktura … i NATO struktura snaga …. Hrvatski sabor je 6. prosinca 2013. donio odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga koji su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snagama i drugim nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima u operaciji i druge aktivnosti pod vodstvom NATO-a za 2014., 2015. i 2016. godinu. U skladu s tom odlukom može se istodobno uputiti najviše do 20 pripadnika Oružanih snaga koji se upućuju radu NATO zapovjedništva u području NATO vođenih operacija. Prvotno je hrvatski udio u zapovjednoj strukturi uključivao 25+1 vodeću poziciju razinu brigadnog generala koju je Republika Hrvatska dijelila s Republikom Albanijom na rotacijskoj osnovi u savezničkom zapovjedništvu za operacije u …. Na summitu NATO-a u Lisabonu 2010. donijeta je nova odluka o racionalizaciji reformi zapovjedne strukture pa je Republika Hrvatska sukladno usuglašenoj formuli dobila 18+1 generalsku poziciju koju smo dijelili s Republikom Slovenijom na dvogodišnjoj rotacijskoj osnovi i to u združenom zapovjedništvu u Napulju. Hrvatska trenutno u NATO zapovjednoj strukturi popunjava 18 pozicija, dok ćemo u studenom 2015. uputiti na dužnost brigadnog generala u Napulj na poziciju načelnika uprave za logistiku. Time će naše pozicije na koje smo se obvezali prema savezu biti popunjene. Osim u NATO zapovjednu strukturu pripadnici Oružanih snaga upućuju se i u NATO strukturu snaga te druga multinacionalna zapovjedništva. Sam odabir i broj multinacionalnih zapovjedništava kojima će se pojedina NATO članica pridružiti prepušten je na izbor samoj državi članici. Republika Hrvatska trenutno u NATO strukturi snaga popunjava 7 stožernih pozicija s tendencijom dodatnog povećanja brojčane veličine. Od svake saveznice očekuje se sudjelovanje s adekvatnim i dostatnim stožernim osobljem u NATO strukturi pošto se radi o zapovjedništvima koja su nadležna za rotacije NATO snaga brzog odgovora u kojima svaka članica NATO-a ima obvezu participirati u određenim sposobnostima i snagama. U prosincu 2015. Republika Hrvatska u dogovoru s Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske uputit će jednog stožernog časnika u saveznički kampus za brzo djelovanje čime dodatno ojačavamo i izgrađujemo bilateralni odnos s tom zemljom. Sukladno preuzetim obvezama koje proizlaze iz akcijskog plana za spremnost usvojenog na NATO summitu u Wallesu slijedi obveza popune NATO zapovjednog elementa u Poljskoj. Također je planirana popuna NATO središta izvrsnosti za protuobavještajne poslove u Republici Poljskoj i NATO središta za plansko ratovanje u Republici Sloveniji. Uz sve navedene savezničke elemente u razdoblju koje slijedi uputit će se po jedan stožerni časnik iz Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pored već navedenog sudjelovanje i doprinos Republike Hrvatske, a nakon … za domaćinstvo od strane vrhovnog savezničkog zapovjednika za operacije tzv. …, Sjevernoatlantsko vijeće NATO-a je 20. ožujka 2014. donijelo odluku da će se u Republici Hrvatskoj uspostaviti nacionalni razmjestivi komunikacijski model za potrebe saveza. To je trenutno jedini NATO element na teritoriju Republike Hrvatske i dio je NATO zapovjedne strukture te će se sukladno tome i financirati. Po ustroju broji 56 pripadnika Oružanih snaga koji mogu nakon dostizanja pune operativne sposobnosti biti upućeni u područje NATO operacije ili na druge aktivnosti koje provodi NATO. Pripadnici Oružanih snaga RH koji su raspoređeni na stožerne dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima mogu biti upućeni u područje operacije na razdoblje do godine dana za vrijeme trajanja mandata. Od 2014. jedan je stožerni časnik bio upućen od srpnja do prosinca 2014. na područje operacije …/Govornica se ne razumije./… u Afganistanu iz NATO strukture snaga i to iz NATO multinacionalnog korpusa sjeveroistok koji koji se nalazi u Republici Poljskoj. Zbog ustrojavanja i funkcioniranja nacionalnog razmjestivog komunikacijskog modula koji skraćeno nazivamo DSI-em za potrebe NATO-a pokrenuta je procedura donošenja nove odluke Hrvatskog sabora kojom se daje mogućnost povećanja brojčane veličine angažiranih pripadnika Oružanih snaga u odnosu na prethodnu odluku za 60 pripadnika, dakle na mogućnost angažiranja do 80 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. kao nacionalni razmjestivi komunikacijski model bit će smješten u vojarni pukovnik Marko Živković na Plesu, gdje se već sada provode intenzivni građevinski radovi kako bi se osigurali smještajni kapaciteti za pripadnike koji će biti na rasporedu u razmjestivom komunikacijskom središtu. I posljednja je Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim multinacionalnim zapovjedništvima operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, provedba savezničkih operacija i drugih aktivnosti koje su u potpori temeljnim zadaćama definiranim u strateškom konceptu saveza u nadležnosti je saveznog zapovjedništva za operacije i savezničkog zapovjedništva za transformacije. Svim pripadnicima raspoređenim u NATO strukture treba biti omogućeno da u obavljanju svojih zadaća mogu biti upućeni u NATO operacije i druge aktivnosti u inozemstvu. Na taj način omogućuje se funkcioniranje NATO-ovih tijela i zapovjedništava kao i nacionalnih, multinacionalnih zapovjedništava kojima se Republika Hrvatska pridružila u punom opsegu njihova djelokruga. Potrebno je istaknuti kako Republika Hrvatska sudjeluje u procesu donošenja odluka kroz Sjevernoatlantsko vijeće tzv. NAK o sudjelovanju snaga NATO-a u operacijama kao i u drugim aktivnostima te bez suglasnosti Hrvatske potreban je konsenzus svih nacija. NATO ne može pokrenuti određenu operaciju, niti bilo koju drugu aktivnost za koju je prethodno potreban nacionalna odluka, odnosno konsenzus svih 28 članica Saveza. Stoga predlažemo donošenje odluke po kojoj se pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim zapovjedništvima mogu u 2016. U operacije i druge aktivnosti pod vodstvom može se istodobno uputiti do 80 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i na prijedlog ove odluke predsjednica Republike dala je svoju suglasnost. Evo ovo je ukratko bio prikaz onoga što Ministarstvo obrane, odnosno Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a riječ je o upućivanju pripadnika operacije u idućoj godini kako bi se nesmetano te operacije mogle nastaviti i kako ne bi bilo zastoja u 2016. godini u daljnjim periodima zbog situacije u kojoj Hrvatski sabor neće neće zasjedati. Hvala vam na pažnji i stojim vam na raspolaganju za dodatna pitanja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Dunja Špoljar. Hvala lijepa potpredsjednice, uvažena zamjenice ministra. Sve je sigurnije da mirovne misije nisu izleti, pa makar se neke od njih odvijale i u trenutačno naizgled mirnim područjima. Sigurnost naših ljudi, naših vojnika svakodnevno najvažnija je stvar. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su raspoređeni u operacijama u Libanonu, Indiji i Pakistanu i u Zapadnoj Sahari, a nisu iako je to odlukom Sabora bilo omogućeno sudjelovali

hrvatski vojnici potvrdili kao profesionalni i vrlo ugledni predstavnici svoje domovine dovesti do potpunog izostanka. Naime, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u mirovnim misijama u multinacionalnom okruženju doprinosili miru i istovremeno i stekli nova iskustva i znanja. Stoga će Hrvatska i u 2016. zadržati pozicije, odnosno sudjelovati u tri mirovne misije u Indiji i Pakistanu, zapadnoj Sahari i u Libanonu do 23 pripadnika. Dakle, ključnoj riječi sigurnost tako se pridružuje i riječ odgovornost. U područja operacije potpore miru NATO-a na Kosovu devetnaesti kontingent Oružanih snaga RH. Ovo je jedina operacija u kojoj Oružane snage Republike Hrvatske uz ljudstvo sudjeluju i sa zrakoplovnom tehnikom od 2 helikoptera. Temeljna im je zadaća prijevoz snaga, tereta i osoba. Budući da se odvija u neposrednom susjedstvu Republike Hrvatske operacija potpore miru na Kosovu važna je, pa je razumljiva odluka koja podrazumijeva slanje do 35 vojnika, odnosno pripadnika. Vijeće sigurnosti UN-a 14. prosinca 2014. godine jednoglasno je tom rezolucijom prihvaćen broj 2189. odobrena misija "Resolute support" s posebnim naglaskom na važnost kontinuirane međunarodne potpore u stabilizaciji stanja u Afganistanu. Ta nova neborbena NATO misija započela 1. siječnja 2015. godine naslijedila je višegodišnju operaciju ISAF. Tako ne samo da doprinosimo sigurnosti u Afganistanu, nego se osigurava i vidljivost angažmana RH u okviru NATO-a u Afganistanu. Ulaskom u punopravno članstvo NATO-a RH je prihvatila obavezu i u zapovjedništvima i u stožerima. Trenutačno je to 18 pozicija, a do kraja godine planirano je i povećanje. Odlukom koju danas raspravljamo moguće je povećanje sa 60 pripadnika na do 80 pripadnika Oružanih snaga RH. Podupiremo znači obaveze RH koje je ulaskom u punopravno članstvo NATO-a Hrvatska prihvatila, sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a, ponajprije u zapovjedništvima i stožerima i istovremeno se nadajući da nam NATO nikad neće trebati što se tiče nas samih. Na summitu NATO-a u Walesu 2014. godine ustrojene su Združene snage visoke spremnosti – kolektivna obrana kao najsuvremeniji dio unaprijeđenih NATO snaga za brzi odgovor koje reagiraju u situacijama iznenadne prijetnje. U situacijama iznenadne prijetnje savez bi slao Združene snage visoke spremnosti na granice saveza obzirom da su one najspremnije za brzi pokret te obučene za upravo ovakve zadaće s ciljem obrane teritorija države članice. Današnja odluka trebala bi omogućiti da takvu obranu ne usporavaju dugotrajne mirnodopske procedure pojedinih nacionalnih zakonodavstava. takvu mogućnost brzog prelaska granice pruža i Oružanim snagama RH. Uz sigurnost i odgovornost tako potvrđujemo i spremnost uz ponovno naglašavanje osiguravanja potpune sigurnosti hrvatskih vojnika u mirovnim misijama naglašavajući da se mirovnim angažmanima RH potvrđuje kao punopravna članica u NATO-u i EU kao država sa stabilnim političkim ugledom i vojnim kredibilitetom, jednom riječju ugledom. Klub SDP-a podržava sve navedene odluke i izvješća o sudjelovanju u mirovnim misijama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolega Damir Kajin nije prisutan pa njegov klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Božinović. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ja ću reći par riječi o ovoj temi ali na jedan probat ću drugačiji način jer čini mi se da, a o tome sam već ovdje govorio mislim da su bile slične točke dnevnog reda, ovim pitanjima upućivanja hrvatskih vojnika izvan granice posvećujemo vrlo malo pozornosti, a rasprave o tome u Saboru pokazuju jednu ja bih kazao razinu možda i nerazumijevanja o čemu se tu sve zapravo radi. Naime, sve ove brojke koje čujemo su ljudi, a ti ljudi koje šaljemo u mirovne mirovne misije u operacije su osim što ispunjavaju svoje zadaće i izvor informacija na kojima bi se trebale temeljiti ne samo odluke izvršne vlasti već i rasprave u Hrvatskome saboru. Što ja želim reći? Ovdje imate dva seta nekakvih odluka. S jedne strane set vezan za NATO sa težištem na snagama za brzo djelovanje, odnosno Združenim snagama visoke spremnosti, a drugi je set vezan za misije UN-a. U ovom prvom vezano za Združene snage visoke spremnosti tu se radi o jednoj dugoročnoj politici NATO-a, zapada, u odnosu prema Ruskoj Federaciji. Jer upravo je ukrajinska kriza potaknula odluke koje su donesene, za koje se dugo godina smatralo da neće biti potrebne kao odluke NATO saveza, a one se tiču jačanja uloge NATO-a kao sustava kolektivne obrane pri čemu je važno reći da NATO kao takav više ne isključuje mogućnost konvencionalnog rata u Europi. To nisu teme koje ne bi trebale zanimati pogotovo specijalizirana radna tijela Hrvatskog sabora gdje bi se o tome trebalo itekako razgovarati. Dakle, snage visoke spremnosti su izravan pokušaj pozicioniranja saveza prema onome što se dogodilo u Ukrajini, napadu Ruske Federacije, otimanju dijela teritorija i mogućih ugroza nekih članica NATO-a, prije svega onih koje su u Baltičkoj regiji blizu granica Ruske Federacije. Zašto je to bitno? Dat ću vam primjer upravo iz ovog drugog seta odluka. odlukama o upućivanju pripadnika Oružanih snaga u misije UN-a imamo i misiju u Libanonu. Postoji odluka Sabora od ranije da se dolje može uputiti 5 pripadnika, mi smo uputili 1. Zašto je Libanon važan? To je zemlja koja u ovom trenutku vjerojatno uz Tursku trpi najveći pritisak sirijskih izbjeglica. Jesmo li mi kao struktura državna pokazali razumijevanje za sve to što se događa u Libanonu? A imamo svoje ljude dolje. Jesu li dolazili na debriefing u Hrvatski sabor? Jesmo li mogli anticipirati neke događaje? U ovom trenutku u Libanonu je više od milijun, različiti su podaci, 1 milijun i 200 do 1 milijun i 400 tisuća izbjeglica iz Sirije, samo iz Sirije. Procjene UNHCR-a do kraja godine govore o 1 milijun i 800 tisuća, dakle o nekom porastu od 400 tisuća. Libanonska vlada je donijela odluku da im oteža, dakle sirijskim izbjeglicama da oteža ulazak u u Libanon jer više nemaju kapaciteta za njihovo primanje. Gdje će tih pretpostavljenih 400 tisuća novih izbjeglica iz Sirije završiti? Gdje su završili ovi dosada? I gdje završavaju? Dakle to su pitanja koja su itekako legitimna i nužna za raspravu u Hrvatskom saboru ali ona se neće postaviti sama na dnevni red Hrvatskog sabora dok radna tijela prije svega Hrvatskog sabora ne počnu počnu o njima raspravljati na temelju analitičkih podloga i na taj način se uključiti u sve ono što se događa jer vidite kako i onda kad smo raspravljali o upućivanju snaga odnosno pripadnika Oružanih snaga u Libanon niko nije razgovarao o tome da se ta kriza može preliti i do RH i dalje. Slično i ovaj prvi dio o kojem sam govorio, i danas nitko ili nedovoljno anticipiramo kao zakonodavno tijelo, kao tijelo koje treba vršiti i kontrolu izvršne vlasti što znače i u kom smjeru mogu voditi odluke vezane za združene snage visoke spremnosti e to je naš posao, to je posao Hrvatskog sabora a ne da bude zatečen. Mi nemamo puno resursa, mi ne možemo u većini slučajeva djelovati i utjecati na ono što se događa na terenu pogotovo na Bliskom istoku ali imamo ljude i možemo pojačati. Ja sad pozivam i Ministarstvo obrane i Vladu da razmotre da se taj kontingent od 5 ljudi koje možemo poslat u misiju u Libanonu poveća jer će nam trebati njihova izvješća, oni imaju taj dio u zadaćama misije UNIFIL i UNIFIL-a zapravo u Libanonu osim održavanja mira važan i sve važniji dio njihovog posla je pomoć u humanitarnoj krizi, pomoć izbjeglicama. Dakle imamo jedan legalni, legitimni kanal za informacije. Ja ne sumnjam da ih Ministarstvo obrane ima ali nije to posao Ministarstva obrane to je posao svih institucija i Hrvatskoga sabora. Tek onda možemo kompetentno o nekim stvarima razgovarati. Dakle svaki angažman pripadnika Oružanih snaga ovdje o njima govorimo izvan granica RH kroz strukture EU, kroz strukture NATO-a naravno da treba podržat, međutim mi moramo počet radit ono što rade i druge zemlje, a to je taj feedback to je ta povratna informacija koja će biti sastavni dio našeg promišljanja, naših budućih odluka i pozicioniranja RH po određenim pitanjima. Izbjeglička kriza, Libanon, naše sudjelovanje tamo vidite kako se u roku od nekoliko dana stvari mogu dovesti na granicu i preko granica RH. Zato pozivam i vodstvo Sabora i u ovom i u budućem sazivu da ovim pitanjima posveti itekakvu pozornost jer ona su puno važnija nego što se to čini na prvi pogled. Klub HDZ-a će naravno podržati ove odluke. Hvala vam. Hvala lijepa i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Dražen Đurović.

da ih sad iznova ne elaboriram. Ono što je ovdje zanimljivo to je svakako zanimljiv taj aspekt ovog kojeg je kolega Božinović prethodno spominjao. Gotovo je začuđujuća situacija u kojoj predstavnici MUP-a RH govore da ne govore da ne znaju koliki je priljev izbjeglica prema određenim graničnim prijelazima u RH jer kažu da je brdovit teren pa ne mogu vidjet s ove strane koliko ih dolazi s druge strane. Mislim RH koliko znam ima sve sustave kako obavještajne tako protuobavještajne, kako civilne tako i vojne, ima veleposlanike u svim državama i čitave službe, ima u Turskoj koliko znam i vojnog izaslanika, dakle ima ljude koji bi trebali po difoltu biti zaduženi upravo između ostalog i ovo što je kolega govorio prikupljati, to im je zapravo dio opisa posla iz dopuštenih otvorenih izvora prikupljati informacije i te informacije dostavljati nadležnim državnim tijelima. Ta nadležna država tijela te informacije filtrirati i zapravo kvalitetno dalje filtrirane slati onima koji su konačni ciljevi tih informacija, koje temeljem tih informacija trebaju donositi kako strategije tako operativno, tako i provedbeno odnosno taktičke odluke u određenim situacijama ili u određenim procesima koji se događaju. Očito netko u tom lancu zapravo zakazuje i RH se suočava sa procesima i događajima praktički ad hoc je to sa procesima koji na Bliskom Istoku traju, koji će se nastaviti odvijati u mjesecima koji dolaze i gdje naravno Hrvatska nije i ne može biti ona koji će te procese kreirati u bitnijoj mjeri ali može razmišljati i promišljati i surađivati, tražiti procese suradnje sa državama u okružju da se nešto čini kako bi se na kvalitetan način rekao bih kompenzirale i kako bi RH u događajima koji se događaju imala što je moguće manje probleme. Gotovo je nevjerojatno da u situacijama izbjegličke krize RH se suočava sa pojavom stvaranja konfliktnih odnosa sa susjedima u okružju. Dakle umjesto da sa susjedima u okružju tražimo načina kako da prevladamo situaciju u kojoj se nalazimo, mi zapravo stvaramo dodatne konflikte sa tim istim susjedima, a bez tih susjeda mi te probleme nikako ne možemo rješavati kako god okrenuli. Dakle nismo otok, nismo pali s Marsa, nismo te probleme ni stvorili, ali ih jedino u suradnji sa tim susjedima možemo zajedno rješavati i nikako drugačije. Kada je riječ o ovim snagama brzog djelovanja i prihvaćanju i davanju odobrenja ili suglasnosti za njihovo premještanje i kretanje preko prostora RH, na Odboru za obranu pomoćnica nije imala baš najjasnije obrazloženje niti je dala najjasnije obrazloženje o tome na što će se to sve odnositi i kakav će biti legislativni okvir, ako dođe do takvih situacija i da li će se uopće više u u slučaju kretanja tih snaga preko područja RH tih snaga ili potrebite opreme više tražiti ikakva suglasnost Hrvatskog sabora ili će donošenje ove odluke biti dovoljna pravna osnova da da do tih kretanja dolazi. U svakom slučaju samo sudjelovanje Oružanih snaga RH i mirovnih pripadnika u mirovnim misijama i NATO-a i UN-a je svakako bilo u interesu RH, mi podržavamo ovakav način sudjelovanja i dalje. Ti su pripadnici u pravilu donose i šire jednu pozitivnu sliku o RH i tu Ministarstvo obrane i Oružane snage su dosta dobro uspjele sve one tehničke probleme koji su se javljali u određenim kontingentima i situacijama rješavati. I dobro je za RH da sudjeluje i u zapovjednim strukturama što je u mogućoj većoj mjeri kako bi se pripadnici oružanih snaga i dalje dalje razvijali svoje sposobnosti, a i na neki način promovirali RH. I vjerujemo da će s obzirom na dobre rezultate koje ostvaruju biti još više prostora u budućnosti da pripadnici oružanih snaga još više i u većem broju nađu svoje mjesto u različitim strukturama NATO saveza. No ovaj aspekt strateškog a posebno kada je riječ o cirkuliranju informacija o prikupljanju svih potrebnih informacija, njihovoj distribuciji, analitici i konačno ajde recimo i raščlambi mislim da ili se to ne radi dovoljno dobro ili oni koji dobivaju te informacije te informacije ne koriste da bi donosili pravilne odluke. Nešto u svakom slučaju jer ova razina zatečenosti stanjem s kojim se suočila RH je u najmanju ruku ostaje začuđujuća. Klub HDSSB-a će ove prijedloge prihvatiti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I završno izlaganje zamjenice ministra obrane gospođe Višnje Tafre. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Najprije želim vam zahvaliti na podršci koju ste uputili našim prijedlozima, zahvaljujem vam na tome. zahvaljujem također i na tome što ste nam kao Ministarstvo obrane ukazali na ono što vi smatrate da mi eventualno u dovoljnoj mjeri ne radimo. Ovdje je bilo i par kritičkih osvrta na to da smo povratnu informaciju odnosno povratni zahtjev prema nama trebali imati i od vas kao saborskih zastupnika i nadamo se da će to ubuduće biti. Na pitanje koje je postavio gospodin Đurović o tome da li Ministarstvo obrane ima pravodobne informacije, znači ja danas ovdje ne mogu biti odvjetnik MUP-a koje je nositelj rješavanja situacije koja se pojavila sa izbjeglicama, međutim u ime Ministarstva obrane mogu vam reći da sve ono što ste pitali, a odnosi se na način prikupljanja informacija koje idu kanalima Ministarstva obrane, ja vam odgovorno mogu reći da ih ja svakodnevno dobivam od ljudi koji se nalaze na područjima gdje bi bio izvor tih informacija. Naravno da ih kao takve ne možemo zbog oznake tajnosti priopćavati svakodnevno hrvatskoj javnosti ali ja svako jutro do 9 sati dobivam znači izvješća koja se odnose na ono što bi eventualno bilo problematično u poziciji poziciji u kojoj se Hrvatska nalazi što se same izbjegličke krize tiče. Ono što vam jedino mogu reći znači da su se pojavila različita tumačenja uloge Hrvatske vojske i Oružanih snaga u ovoj izbjegličkoj krizi. Ono o čemu je Ministarstvo obrane pribjeglo a to je ono jedino što im Ustav i Zakon o obrani omogućava a to je znači primjena članka 64. gdje pripadnici Oružanih snaga mogu biti pomoć civilnim institucijama u rješavanju ove izbjegličke krize i mi to svakodnevno činimo. Spekulacije koje su se pojavile u medijima o tome da li se Oružane snage trebaju staviti u stanje pripravnosti, vi vjerujem jednako kao i ja znate da Zakon o obrani definira kako i na koji način se Oružane snage i u kojim situacijama uopće mogu staviti u stanje pripravnosti. To sigurno ova izvanredna situacija kao što je situacija gdje je riječ o izbjeglicama to nije. Znači pripravnost Oružanih snaga ide samo u situaciji kada je riječ o neposrednoj ugroženosti i ratnom stanju i u toj situaciji Vlada Republike Hrvatske može predsjednici Republike znači znači zatražiti od nje da Oružane snage stavi u stanje pripravnosti. To međutim ne znači da se mi nismo angažirali upravo na način koji sam vam rekla a to znači kao pomoć civilnim institucijama. I evo ja za današnji dan ovdje imam izvješće o tome koliko pripadnika Oružanih snaga je ali u toj zadaći nazovimo ju pod navodnike "mirnodobskoj". Znači kod nas se trenutno nalaze na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje znači imamo 10 pripadnika Hrvatske kopnene vojske koji se nalaze sa kamionom za potrebe rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, također vidjeli ste da smo montirali i postavili šatore u Opatovcu. Dva naša medicinska tima provodila su zdravstveno zbrinjavanje izbjeglica i migranata u šatorskom naselju Opatovcu zdravstvena tima smještena u Vojarni 5. gardijske brigade u Vinkovcima. Pripadnici Bojne za biološko kemijsko, angažirani su na provedbi higijenskog tuširanja izbjeglica i migranata, na aktivnosti angažiran 21 pripadnik sa 2 sustava, postaje za dekontaminaciju, jednom cisternom za vodu i 5 motornih vozila. Jednako tako naši pripadnici po pojedinim postrojbama da ih ovdje ne nabrajam nalaze se ne u stanju pripravnosti nego li u stanju spremnosti da bi prema članku 64. i dalje bili na raspolaganju civilnim institucijama i mogućnosti da ih primimo. A jednako tako u našim objektima su smješteni i pripadnici 319 pripadnika policijskih službenika MUP-a u 5. gardijskoj brigadi i u Đakovu je smješten 100 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova koji rade evo koristim danas ovu priliku, budući da vjerujem da je u ovom sazivu Sabora moje današnje obraćanje da svim saborskim zastupnicama i zastupnicima zahvalim na konstruktivnoj suradnji, da zahvalim svim odborima koji su sudjelovali u radu i pomogli Ministarstvu obrane da u ovom proteklom razdoblju, mandatnom razdoblju ove Vlade ja vjerujem uspješno surađujemo. Mislim da dijelim mišljenje većine vas da je naša suradnja bila izuzetno dobra. Posebno bih tu spomenula suradnju sa Odborom za obranu koji je bio na jednoj puno višoj razini u ovom mandatnom razdoblju. Mislim da smo postigli izuzetnu suradnju i da smo na zajedničkim projektima gdje se Ministarstvo obrane pokazalo kao otvoreno i transparentno sve svoje projekte i sve ono što je Ministarstvo obrane radilo u ove protekle nazivom 3 gotovo nepune 4 godine radilo bilo je prezentirano Hrvatskom saboru. Da se može više i da prihvaćam ovdje prijedlog uvaženog kolega Božinovića da bi interakcija trebala biti jača i snažnija sigurno da bi trebala biti i nadam se da će to u nekom budućem razdoblju biti. Hvala Hvala vam lijepo.